Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание. Съгласно приетата ни седмична програма като точка първа днес

от Комисията по вероизповеданията и правата на човека относно изслушване на кандидата за заместник-омбудсман ведно с Проект на решение за избиране на заместник-омбудсман. Докладът ще бъде представен от господин Антонов.

Колеги, моля да гласуваме направеното процедурно предложение.

Поканете гостите. Слушаме Ви, господин Антонов. човека относно изслушване на кандидата за заместник-омбудсман На открито заседание, проведено на 21 януари 2016 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по вероизповеданията и правата на човека проведе изслушване на предложения кандидат за заместник-омбудсман по реда на Раздел III от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман. представители на неправителствени организации и медии. По предложение на председателя на Комисията господин Красимир Велчев изслушването се проведе съгласно Процедурните правила. На основание чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана предложението за заместник-омбудсман се прави от омбудсмана. Омбудсманът госпожа Мая Манолова предложи кандидатурата на госпожа Диана Петрова Ковачева. Представени са всички изискуеми документи, съгласно Раздел I, т. 2 от Процедурните правила. Предложението за кандидата, заедно с всички документи, са публикувани в срок на специализирания сайт на страницата на Народното събрание. Съгласно Раздел III, т. 1 от Процедурните правила представените документи са проверени и кандидатът отговаря на изискванията на Закона за омбудсмана за заемане на тази длъжност. В Комисията не са постъпили становища и въпроси към кандидата за заместник-омбудсман от неправителствени организации и медии. Писма в подкрепа на кандидатурата на госпожа Диана Ковачева са подадени до омбудсмана, публикувани са на специализирания сайт „Избор на заместник-омбудсман” в интернет страницата на Народното събрание и са приложени от госпожа Мая Манолова към постъпилите в Комисията документи. Постъпилите писма са от следните неправителствени организации: Съюз на юристите в България; Център за либерални стратегии; Сдружение „Гражданско общество и право”; Фондация „Европейски институт”; Сдружение „Франкофонски клуб за развитие”; Фондация „Български център за джендър изследвания”; госпожа Велина Тодорова – заместник-министър на правосъдието, от екипа на госпожа Диана Ковачева. В тях се акцентира на високия професионализъм и личните качества на госпожа Ковачева, изтъкват се успехите й като министър на правосъдието и утвърден правен експерт както в областта на международното и европейското право, така и във вътрешното право на Република България. Изразени са мнения, че дългогодишният й опит в неправителствения сектор, както и ангажирането й с важни сфери на обществения живот – защитата на правата на човека и уязвимите групи в обществото, противодействие на корупцията и други ще допринесе за ефективната работа на институцията Омбудсман в унисон с европейските практики. Кандидатурата на госпожа Диана Ковачева беше представена от омбудсмана. Госпожа Мая Манолова информира, че в институцията Омбудсман е проведено изслушване на петима кандидати за заместници, номинирани от неправителствени организации. Оценката на кандидатите е направена от комисия, назначена от омбудсмана, включваща и членове на Консултативния конституционен съвет към институцията. На първо място е класирана госпожа Диана Петрова Ковачева, предложена от Асоциация „Прозрачност без граници”. Госпожа Манолова акцентира на богатия професионален опит и безспорните качества на кандидата като юрист в сферата на международното право и правата на човека. Кандидатът притежава магистърски степени по „Право на Европейския съюз” от Софийския университет и от Университета Нанси 2 – Франция. Доктор е по „Международно право и международни отношения”, има специализации в областта на правата на човека. Тя е дългогодишен изпълнителен директор на Асоциация „Прозрачност без граници” и министър на правосъдието в периода 2011 – 2013 г. Госпожа Ковачева е публична личност, познаваща обществените процеси и механизми на държавното управление. Тя притежава необходимата подготовка и компетентност, за да поставя на широка обществена дискусия горещите правозащитни теми. След представянето на кандидатурата се премина към личното представяне на кандидата и излагане на концепцията му за работа като заместник-омбудсман. В изложението си госпожа Диана Ковачева сподели, че мотивацията й да се кандидатира за заместник омбудсман е свързана със специфичния фокус на работата – защитата на човешките права Професионалният й опит е помогнал в изграждането на добър поглед върху проблемите за основните права и свободи на гражданите, придобиване на опит в работата с администрацията и неправителствения сектор. Спецификата на работата на омбудсмана е свързана с възможността да е близо до хората, да реагира бързо и да търси решение на техните проблеми. За определени лица и групи омбудсманът е надежда за справедливост за децата и особено за децата в риск; жените – жертви на домашното насилие; хората с увреждания; малцинствата и други. Затова в работата изтъкна изтъкна динамиката и възможностите на институцията да се адаптира към нуждите на средата, в която работи, и да търси системните проблеми, засягащи големи групи хора и намирането на отговор на техните проблеми. Независимо от трите нива на защита – национално, европейско и международно, човешките права се нарушават ежедневно. Въпреки последователно прилагане на съвременните принципи за добро управление в администрацията, непрозрачното вземане на решения, злоупотребата с власт или корупционните практики не са рядкост. Госпожа Ковачева увери, че ще залага на екипността и прозрачността в работата си и ще вложи целия си опит за утвърждаване на институцията като реален коректив на порочните практики. Заяви подкрепа в работата на омбудсмана за изнасяне на дейността на институциите близо до хората. В този смисъл законовата рамка предлага възможности за изнесени приемни в страната, самостоятелни проверки, сезиране на Конституционния съд, на върховните съдилища за тълкуване на решенията при при противоречиви практики или чрез инициативи за промени в законите. Ще участва активно в определяне приоритетите на институциите, идентифициране в рисковите зони и осъществяване на връзката с експертите от администрацията и включването им във всичките текущи проблеми. Към кандидатът заместник-омбудсман бяха поставени въпроси от народните представители Димитър Байрактаров, Евгени Стоев и Васил Антонов. Народният представител Байрактаров постави въпроси, свързани с нарушения на гражданските права от действията на колективни органи, най-вече от общинските съвети. Съгласно чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България всеки акт на общинските съвети може да бъде обжалван от гражданите. Граждани, атакуващи нищожни или незаконосъобразни решения на общинските съвети, не получават защита, а по-скоро вид санкция, изразяваща се в присъждане на най-високо юрисконсултско възнаграждение като разход. Вторият въпрос беше свързан с нарушаване на други права. Според Административнопроцесуалния кодекс (АПК), когато е подадена жалба, независимо дали жалбоподателят по административно производство има или няма правен интерес, съответните съдилища са длъжни да извършат служебни проверки на оспорения административен акт дали той е законосъобразен или не, което не се прави. Народният представител Евгени Стоев заяви, че госпожа Диана Ковачева е позната в обществото като доказан професионалист, изграден специалист и екипен играч. Подкрепя нейната кандидатура, като на 12 януари 2016 г., при проведеното изслушване на петимата кандидати за заместник-омбудсман, е събрала най-много точки. Впечатлен е от нейната кауза – „Защита на правата на човека”, както и от вижданията й за развитие на институцията Омбудсман, и зададе въпроса: дали езикът на омразата е дали езикът на омразата е нарушение на човешките права? Народният представител Васил Антонов информира, че е присъствал на конкурса, проведен при омбудсмана и се присъединява към оценката на госпожа Диана Ковачева по време на конкурса – „Тя се представи безупречно и няма съмнения, че с качествата, които притежава, и ако получи доверие на Народното събрание, би се справила професионално с работата си”. Въпросът, който зададох, бе: къде конкретно кандидатът за заместник-омбудсман вижда своето място и функции, тъй като, според действащото законодателство, водещата роля е на националния омбудсман? На поставените от господин Байрактаров въпроси госпожа Диана Ковачева отговори, че вероятно става въпрос за противоречива съдебна практика. Институцията Омбудсман няма право да се намесва в работата на съдебната система, но когато става въпрос за противоречиви практики, има право да поиска тълкувателни решения и смята, че ако случаят наистина е такъв би следвало да се предприемат стъпки за сезиране на съответния върховен съд. На въпроса, поставен от народния представител Стоев, отговори, че езикът на омразата е тежко нарушение на чл. 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, правото на личен живот. Европейският съд в Страсбург има последователна практика, в която години наред налага именно това, че езика на омразата е не просто нарушение на човешките права по принцип, а е злоупотреба с права, злоупотреба с правото на свободно изразяване. своята практика съдът в Страсбург не е допускал никога защита на езика на омразата, дори и в случаите, когато той не призовава към насилие. Практиката е категорична и последователна в това, че езикът на омразата е недопустим абсолютно несъвместим с демократичните ценности. На въпроса, зададен от народния представител Антонов, тя подчерта, че наистина много вярва в екипната работа. Вижда ролята на заместник-омбудсмана не в отделни, а в решението на всички проблеми „Ще работя в тясно сътрудничеството с експертите на институцията, защото мисля, че точно това е работата на заместник-омбудсмана”. След приключване на изслушването господин Красимир Велчев заяви, че ще бъде внесен доклада по изслушването, към който ще се приложи и Проект за решение на избора на кандидат за заместник-омбудсман.

Съгласно т. IV от нашето решение и Процедурни правила относно избор на кандидат за заместник-омбудсман от Народното събрание, след изслушването в резюме на Доклада на Комисията и представяне на Проекта за решението, кандидатът за заместник-омбудстман се представя от омбудсмана в рамките на пет минути. Госпожо Манолова, имате думата, слушаме Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! На основание чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана и въз основа на приетите от парламента Процедурни правила, внесох в парламента кандидатурата на Диана Петрова Ковачева за заместник-омбудсман. Днес, в това пленарно заседание, имам удоволствието да представя нейната кандидатура. Няколко думи за това как стигнах до това предложение, защото вече ми бяха зададени такива въпроси пред пленарната зала. В изпълнение на ангажимента, който поех към Вас в деня на моя избор за публичност и прозрачност в работата на институцията и за реално и ефективно взаимодействие с гражданските организации, се обърнах към неправителствения сектор да направи предложения за позицията заместник-омбудсман. В посочения от мен срок в институцията на омбудсмана постъпиха девет предложения от неправителствени организации. След преглед на представените документи, мотивационните писма, след интервю с всеки един от предложените девет кандидата, класирах пет от тях, които внесох в Народното събрание. Една седмица по-късно на 11 декември 2015 г., парламентът ми върна петте предложения с препоръка да внеса едно предложение, което да бъде изслушано, обсъдено и гласувано в пленарната зала. В резултат на това и водена от разбирането, че избор означава състезание и конкуренция между няколко кандидати, проведох публично изслушване в институцията на омбудсмана с участие на народни представители, членове на ресорните комисии, с участие на граждански организации, на медии. Изслушването беше показано по БНТ 2 и видеозапис от него е качен на сайта на Институцията Омбудсман, така че всеки един от Вас може да се запознае с представянето на петимата кандидати. Класирането бе извършено по предварително обявени правила, критерии и ясна предварително обявена методика от авторитетна комисия в състав членовете на Конституционния съвет към Институцията на омбудсмана. Това са: проф. Екатерина Михайлова, проф. Мръчков, проф. Стойчев, проф. Евгени Танчев, проф. Пламен Киров, адвокат Даниела Доковска, адвокат Борислав Цеков и главния секретар на институцията Омбудсман, които прилагайки предварително обявените критерии, ми представиха следното класиране. На първо място беше класирана госпожа Диана Ковачева с 22 точки; на второ място – досегашният омбудсман, с 16 точки; и на трето място останалите трима кандидати с по 14 точки. В резултат на това внесох в Народното събрание кандидатурата на госпожа Диана Ковачева за избор на заместник-омбудсман. Няколко думи за нейната биография. Тя е завършила право в Юридическия факултет на Софийския университет и притежава магистърски степени по „Право на Европейския съюз” от Софийския университет и от университета Нанси 2 във Франция. Тя е доктор по „Международно право” и по „Международни отношения” и има няколко специализации в областта на „Човешките права”. Диана Ковачева, както всички знаете, е дългогодишен директор на българския клон на авторитетната неправителствена международна организация „Прозрачност без граници”. Освен това беше министър на правосъдието за периода от 2011 – 2013 г. в първия кабинет на господин Борисов. В момента Диана Ковачева е научен сътрудник в Института за държавата и правото при Българската академия на науките и е преподавател по „Международно право” в УНСС. Владее английски, френски и руски език. Видно от предложението, което ми беше направено от „Прозрачност без граници” и от писмата за подкрепа от девет неправителствени организации, госпожа Ковачева притежава необходимите морални и професионални качества, има необходимата експертиза и опит в защита на правата на българските граждани и на значими обществени каузи. Тя се е занимавала, както се вижда от нейната биография, активно с научна и с преподавателска дейност в областта на правата на човека и противодействие на корупцията, и е показала, че има волята и устойчивостта да защитава както правата на отделния гражданин, така и обществения интерес. Участвала е в редица кампании за наблюдение на избори, за конфликт на интереси по противодействие на корупцията, по прозрачност в системата на обществените поръчки, вземането на решенията в съдебната власт има доста сериозен административен опит и като директор на „Прозрачност без граници”, и като министър на правосъдието. Уважаеми дами и господа, по време на изслушването на госпожа Диана Ковачева както в Институцията на омбудсмана, така и пред Парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията, представянето й наистина беше впечатляващо, бих казала, че беше блестящо. Тя демонстрира и знания, и опит, и ерудиция, и експертиза, и което за мен е изключително важно – хъс и желание да работи за защита на правата на българските граждани. Сигурна съм, в резултат на препоръките, предложението, представянето и личното ми познанство с госпожа Ковачева, че предлагайки Ви я, аз Ви предлагам човек, който активно, сърцато и отдадено ще работи за каузата на защита правата на българските граждани и на обществения интерес. Сигурна съм, че при нейния хъс и желание за работа, при нейната експертиза, ако Вие като народни представители подкрепите нейния избор, ще имаме един работещ, действен, активен, неуморен екип, който ще работи за гражданите в Република България, за защита на техните права и, разбира се, за обществения интерес. Мен, както и госпожа Ковачева, повечето от народните представители ни познават – мен като народен представител, нея като министър на правосъдието, което мисля, че е гаранция гаранция за това, че ще работим активно с всяка една от парламентарните групи и с всеки един народен представител, когато защитава каузи в интерес на българските граждани. Подкрепете Диана Ковачева, защото имам нужда от заместник, от активен, действен, работещ заместник, предвид и огромните ангажименти, с които вече съм натоварила институцията на омбудсмана, разчитам на Вашата подкрепа. Има толкова проведени процедури по изслушване, състезателно начало по избора. Няма желаещи. Дебатът е закрит. Поставям на гласуване Проект на решение за избиране на заместник-омбудсман. Ще Ви го припомня. Господин Антонов „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана РЕШИ: Избира Диана Петрова Ковачева за заместник-омбудсман”. Гласуваме, колеги.

Тук е моментът да обявя, че в днешния ден няма да има удължаване на пленарното заседание поради предварително насрочени заседания на комисиите. В зависимост от това как върви днес темпа на гласуване на текстовете, е възможно във вторник да имаме извънредно заседание – от нас зависи.

чл. 91 „Приключване на електронния търг” Комисията подкрепя текста на вносителя. „Раздел IV – Електронни каталози”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IV. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 92, като в ал. 4, т. 2 думите „чл. 36” се заменят с „чл. 39”. Това е техническа редакция. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 93: „Използване на електронен каталог при рамково споразумение Чл. 93. (1) Когато е сключено рамково споразумение с повече от един изпълнител след подаване на оферти под формата на електронни каталози, възложителите могат да предвидят възможност

2. събират от вече подадените електронни каталози за конкретната стока необходимата информация за съставяне на оферти, при условие че тази възможност е посочена в документацията за обществената поръчка относно рамковото споразумение. (2) В случаите по ал. 1, т. 2 възложителите уведомяват участниците за датата и часа, когато възнамеряват да съберат информацията, като осигуряват достатъчен срок между уведомяването и действителното събиране, който да даде възможност на участниците да вземат решение относно съгласието си да бъде използвана подадената от тях информация за конкретната поръчка. (3) В случаите по ал. 1, т. 2, преди да възложат поръчката, възложителите предоставят събраната информация на съответния участник, за да му дадат възможност да я оспори или потвърди.”

чрез Динамичната система за покупки възложителите могат да поискат офертите за конкретната поръчка да бъдат представени под формата на електронен каталог. (2) Когато заявлението за участие Динамичната система за покупки е придружено от електронен каталог, съответстващ на установените от възложителя технически спецификации и формат, поръчката въз основа на

чл. 95 има предложение, което се подкрепя от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 95: „Централен орган за покупки Чл. 95. (1) Възложителите могат да получават доставки и/или услуги от централен орган за покупки,

да използват ДСП, управлявана от централен орган за покупки, това се посочва в обявлението, с което се оповестява създаването на ДСП. (4) Възложителите не прилагат процедурите за обществени поръчки, когато възлагат на централен орган за покупки обществена поръчка с предмет услуга за изпълнение на централизирани дейности по закупуване, която може да включва и предоставянето на подпомагащи дейности по закупуване. (5) В случаите по ал. 1 и 2 се приема, че възложителите са спазили разпоредбите на закона. (6) В случаите по ал. 2, т. 1 и 2 възложителите отговарят за законосъобразността на извършваните от тях действия, свързани с избор на изпълнител и възлагане на конкретните договори за обществени поръчки при използване на ДСП, управлявана от централния орган за покупки, или на сключеното от него рамково споразумение. (7) Доставки, услуги или строителство, възложени от централен орган за покупки по чл. 5, ал. 4, т. 3, могат да бъдат използвани единствено за изпълнението на секторни дейности.” „Чл. 96. Създаване на централни органи за покупки”. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 96: „Чл. 96. (1) Група от възложители може да вземе решение за създаване на централен орган за покупки. (2) Централни органи за покупки за нуждите на администрациите на изпълнителната власт, както и за нуждите на определени сектори се създават с акт на Министерския съвет. (3) Централни органи за покупки за нуждите на общините се създават с решение на съответните общински съвети по предложение на кметовете на общини. Националното сдружение на общините в може да изпълнява функциите на централен орган за покупки за възлагане на поръчки за нуждите на общините с решение на общото събрание. (4) Общинският съвет, по предложение на кмета, може да вземе решение за придобиване на доставки и/или услуги от централен орган за покупки по ал. 3 по споразумение споразумение с този орган.” „Електронизиране на централизираното възлагане”. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 97, като в него думите „чл. 36” се заменят с „чл. 39”. „Използване на централен орган за покупки, установен в друга държава членка”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98: „Използване на централен орган за покупки, установен в друга държава-членка Чл. 98. (1) Възложителите имат право да се ползват от ДСП, рамковите споразумения и договорите, сключени от централен орган за покупки, установен в друга държава членка, в случай че конкретният възложител е посочен в тях. (2) В случаите по ал. 1 при възлагането на поръчки чрез ДСП, както и при определяне на изпълнител въз основа на рамково споразумение се прилага законодателството До тук. Колеги, изказвания по членове с номера от 91 до 98 включително, ведно с наименованията, в това число и на подразделенията? Няма. Анблок гласуваме докладваните текстове. Гласували

десета – Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава десета, която става Глава единадесета. „Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 99: „Оповестяване откриването на процедурата Чл. 99. За оповестяване откриването на процедурите възложителите изпращат: 1. обявлението, с което се оповестява откриването на процедура, до „Официален вестник” на Европейския съюз – в случаите по чл. 18, ал.

Изказвания? Няма. Гласуваме наименованието на Глава десета и чл. 99 включително, с наименованието му.

Докладват се както е по доклада, така ги подлагам и на гласуване.

по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 100: „Изменение на условията Чл. 100. (1) Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ. (2) Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по ал. 1 в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, с което се оповестява откриването на процедурата, и/или от получаване на поканата за потвърждаване на интерес. (3) Възложителят изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в Регистъра на обществените поръчки на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата. (4) Когато се правят промени в поканата за потвърждаване на интерес, възложителят изпраща на лицата, заявили интерес, документите по ал. 3 в 14-дневен срок от изпращането на поканата за потвърждаване на интерес. (5) При процедури, в които сроковете за получаване на оферти са съкратени по чл. 74, ал. 2 или чл. 133, ал. 2, както и когато сроковете за заявления за участие и/или оферти са съкратени поради необходимост от спешно възлагане, срокът по ал. 2 е тридневен, а по ал. 3 и 4 – 5-дневен. (6) След изтичането на сроковете по ал. 3-5 възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове. (7) Възложителят удължава сроковете за получаване на оферти, когато: 1. в случаите по ал. 1 са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите

в случаите на промени по ал. 7, т. 1 възложителите не трябва да въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица. (11) Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по обжалване. (12) Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато: 1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта; 2. срокът по чл. 158, ал. 4 не е достатъчен. (13) С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на господин Кадиев, което Комисията не подкрепя.

гласуване неподкрепеното предложение

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101: „Заявяване на участие Чл. 101. (1) В зависимост от вида и етапа на процедурата кандидатите подават заявления за участие, а участниците – оферти. (2) Заявлението за участие съдържа информация относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор. (3) Офертата съдържа техническо и ценово предложение. (4) В открита процедура към офертата си участниците представят и информация относно личното състояние и критериите за подбор. (5) При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. условия. (6) Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна. (7) До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. (8) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. (11) Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. (12) Съдържанието офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното подаване и получаване се определят с правилника за прилагане на закона. (13) Когато обществената поръчка има обособени позиции, условията

Изказвания? Няма. Гласуваме анблок чл. 101 по доклада на Комисията и чл. 102 по вносител, подкрепен от нея, ведно с наименованията им. Гласували

лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко петима. (3) При възлагане на обществени поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация, членове на комисията могат да бъдат само лица, които имат разрешение разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. 2. Алинея 2, ал. 3 и ал. 4 се преномерират на ал. 4, ал. 5, и ал. 6.” Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народния представител Настимир Ананиев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението му за създаване на нова нова ал. 4 и не го подкрепя в останала му част, а именно: „В чл. 103 се правят следните изменения: а) В ал. 2 се създава изречение второ и трето със следния текст: „В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална

18.”; (5) Възложителят има право на контрол върху работата на комисията.”; в) ал. 4 става ал. 6 и в нея след думите „работата на комисията” се добавя

членове. (2) По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите или участниците. (3) Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в доклад. (4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си. (5) Правилата за работа на комисията се определят с правилника за прилагане на закона.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на господин Кадиев, което Комисията не подкрепя.

Комисията не подкрепя. Гласували 85 народни представители: за 11, против 29, въздържали се 45. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на господин Ананиев и група народни представители в частта, в която Комисията не го подкрепя.

след израза „предварителен подбор” се добавя „по критерии, обявени при откриване на процедурата и отнасящи се до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние, и/или до техническите и професионални способности на кандидатите”, а след израза „се разглеждат” се добавя „само офертите на допуснатите участници.”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 104: „Разглеждане на заявления за участие и оферти Чл. 104. (1) При провеждане на процедурите за обществени поръчки първо се провежда предварителен подбор, след което се разглеждат офертите на участниците. (2) При открита процедура в обявлението за обществена поръчка възложителят може да предвиди оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения. (3) Използването на възможността по ал. 2 се допуска, когато всички предложения от офертите на участниците се представят чрез числова стойност, която се оповестява в момента на отваряне на офертите. (4) Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация. (5) При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.

принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 105: „Намаляване броя на кандидатите, поканени за участие Чл. 105. (1) При ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации възложителите могат да намаляват броя на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор, които ще поканят за представяне на оферти или за провеждане на диалог. (2) В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителите посочват обективните и недискриминационни критерии или правила, които ще приложат за намаляване броя на кандидатите, и минималния брой кандидати, които възнамеряват да поканят. Възложителите могат да посочват и максимален брой кандидати, които възнамеряват да поканят. (3) При ограничена процедура минималният брой кандидати е 5, а при състезателна състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог и партньорство за иновации – три. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция. (4) Когато броят на кандидатите, които отговарят на изискванията, посочени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти, възложителят извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии. (5) В случай че възложителят е посочил в обявлението ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти, той е длъжен да покани такъв брой кандидати, който най-малко да бъде равен на предварително определения минимум. (6) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като

Докладът по чл. 103, ал. 3 се представя на възложителя за утвърждаване. Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията. (2) Когато в хода на работата възникнат възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато: 1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или 2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата. (4) Указанията по ал. 3 не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват: каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по ал. 3, т. 1; 2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по ал. 3, т. 2. т. 2. (5) Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията й. (6) В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. (7) В случаите по ал. 2 възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира

Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява от процедурата: 1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в поканата за участие в преговори, или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

Процедурите по този закон завършват с решение за: 1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен въз основа на рамково споразумение, ДСП или квалификационна система; 2. определяне на изпълнители по рамково споразумение; 3. класиране на участниците

„Определяне на изпълнител на обществената поръчка Чл. 109. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия: 1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3, и отговаря на критериите за подбор, а когато е приложимо – и на недискриминационните

1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори; 2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; 3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 5. са установени нарушения при откриването и провеждането които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка; 7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. (2) Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект; 2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта; 3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 4. участникът, класиран на първо място:

т. 7 възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година. година. (4) Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила. (5) Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато

чл. 108 и 109, които са подкрепени от Комисията и редактирани. Моля, гласувайте.

както и чл. 108 и чл. 109 по доклада на Комисията са приети. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Моля, гласувайте.

Гласуваме чл. 110 по доклада на Комисията.

предоставените средства”, се поставя запетая и се добавя „които не могат да бъдат по-малко от 15% от стойността на договора”.; 2. в ал. 2 числото „5” става

Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства. (2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 на сто от стойността му. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия

Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. (4) Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване

(6) Гаранцията по ал. 5, т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. (7) Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. (8) Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. (9) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. (10) Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят включва в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранциите, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.”

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2; 2. 2; 2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6; 3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. (2) Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 1. откаже да сключи договор; 2. не изпълни

влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител. (4) Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. (5) Задължителното минимално съдържание на договора се определя с правилника за прилагане на закона.

кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. (7) Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в следните случаи:

2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати, или 3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник. (8) Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение или когато процедура е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1,

Чл. 113. (1) Договорите за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение се сключват за срок, който не може да надвишава 5 години. (2) По изключение възложителите могат да сключват договори за по-дълъг срок, когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвръщаемост на инвестицията или поради техническа причина, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване. (3) Срокът на договори, сключени въз основа на рамково споразумение, може да надхвърля крайния срок на споразумението: 1. с не повече от една година - когато е необходимо време за приключване изпълнението на предмета на договора; 2. с повече от (4) Не се допуска сключване на безсрочни договори за обществени поръчки или договори, чийто срок автоматично се продължава. Договори, сключени в нарушение на правилата на ал. 1 и 2 се смятат за сключени

Когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.”

Благодаря, господин Председател. Съвсем кратка реплика. Само искам да Ви съобщя, колеги, че примерно по европроектите за големите обекти гаранциите са 35%.

Дуплика ще ползвате ли? Господин Андреев, заповядайте за изказване. ал. 1 нищо не казваме за авансово предоставените средства за дадена обществена поръчка. Случаят, който ще Ви разкажа, е един от сериозните такива примери, които потвърждават тази липса и всъщност я правят доста сериозна. Строителството на така наречената „Северна тангента” струва 110 млн. лв. – гаранцията е 2%, тоест около 2 млн. 200 хил. лв. Не е сериозно, когато се правят такива огромни обеми строителство, гаранцията да е 2%. Когато държавата или общините решат да правят някакво строителство и да е сериозно тяхното желание като възложители, трябва да има някакво число, което да казва колко трябва да е най-малко авансът, който дава съответният възложител за дадената обществена поръчка. Иначе нали Ви е ясно какво става? Тогава няма да се интересуваме от това коя фирма колко може. Само тези фирми, които имат сериозно банково лоби, които могат да акумулират сериозен оборот, при такъв нисък процент – 2%, при 110 процент – 2%, при 110 милиона стойност на поръчката биха могли да имат смелостта да се явят на тази обществена поръчка. Тук индиректно, след като не фиксираме до колко процента може да бъде авансът от стойността на поръчката, ние отново даваме възможност на големите корпорации, които ползваха примерно банката КТБ за гаранция, да участват в такива обществени поръчки. Затова съм предложил „15%” – дали числото е 15, 10 или 5, но то трябва да бъде някакво реално число, а не просто да кажем „авансовите средства”.

Чакайте сега, ние имаме такъв горчив опит с всички проекти, независимо дали са били европейски, или с наше финансиране. Почти няма проект, по който да няма възражения от страна на кметовете на общините! Е как 5%? За да гарантираме качественото изпълнение на този проект, трябва да има ясен диапазон. Аз съм казал „до 10%”, но по-правилното, и така ще го предложа като редакционна поправка, е да бъде „от 5 до 10%”! Да има гаранция, да има някаква тежест, която фирмата да има предвид, когато предава обекта. Наскоро госпожа Фандъкова глоби изпълнителя на НДК – 600 хил.

и да нямаме гаранция за това, че държавата ще има възможност да контролира качеството. Това е моето предложение. Няма. Подлагам на гласуване наименованието на Глава дванадесета по вносител, която става Глава тринадесета, както и наименованието на Раздел І по вносител, който си остава Раздел І в доклада на Комисията, след подкрепа на текста на вносителя.

по доклада на Комисията, е прието. Подлагам на гласуване предложение направено от народния представител Методи Андреев, което не се подкрепя от Комисията. Моля, гласувайте.

Предложение, направено от народния представител Филип Попов от парламентарната трибуна – в чл. 111, ал. 2 в първото изречение, което според него трябва да придобие следния вид: „Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да бъде по-малко от 5 на сто и не повече от 10 на сто от стойността му.”. Същото беше припознато и от господин Методи Андреев. Моля, гласувайте.

против 25, въздържали се 31. Предложението не е прието. Има още едно предложение от народния представител Филип Попов в същата ал. 2 на чл. 111. Той предлага в следващото изречение: „Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора да не е по-малко от 2 на сто и не повече от 5 на сто.”. Моля, гласувайте това предложение.

предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 116: „Изменение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение Чл. 116. (1) Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни само когато: 1. промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции; обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на поръчката или на рамковото споразумение; 2. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя: а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и б) би би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя; 3. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение; 4. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните условия: а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на договора или рамково споразумение и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на конкретни условия; б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия: аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор; бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона; 5. се налагат изменения, които не са съществени; 6. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение и са изпълнени са изпълнени едновременно следните условия: а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния договор за услуги и доставки и до 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство; б) стойността на изменението независимо от условията по буква „а” не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1. (2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона. (3) В случаите по ал. 1, т. 6, когато се правят няколко

за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението. (5) Изменение на договор за обществена поръчка се счита за съществено по смисъла на ал. 1, т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия: 1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; 2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не не са били известни на останалите участници в процедурата; 3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение. 4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4. (6) При изменение на договор, сключен от секторен възложител, условията по ал. 2 не се прилагат.” „Прехвърляемост на вземания” – чл. 117. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 117: „Прехвърляемост на вземания Чл. 117. Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.” Чл. 118 – „Прекратяване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение”. Предложение от Настимир Ананиев и група народни представители, което се подкрепя от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 118: „Прекратяване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение Чл. 118. (1) Възложителят прекратява договора за обществена поръчка или рамковото споразумение в предвидените в закон, в договора или споразумението случаи, или когато: 1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл. 116, ал. 1; 2. 1; 2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата; 3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 от ДФЕС. ДФЕС. (2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора или рамковото споразумение.” „Унищожаеми договори или рамкови споразумения” – чл. 119. Комисията подкрепя принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 119: „Унищожаеми договори или рамкови споразумения Чл. 119. (1) Договори или рамкови споразумения са унищожаеми, когато са сключени: 1. без процедура за възлагане на обществена поръчка въпреки наличието на основание за провеждането й или когато процедурата е проведена без спазване на изискването на чл. 99; 2. при незаконосъобразно прилагане на основанията

на: а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта; б) заинтересован кандидат да подаде оферта; в) заинтересован кандидат или участник да вземе участие при определяне на изпълнител. (2) Възложителят прекратява договор, сключен въз основа на рамково споразумение, което е унищожено по съдебен ред.” „Субсидиарно прилагане”

Чл. 121. (1) Възложителите създават и поддържат досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства. (2) Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на Комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3-5, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол - и становищата на Агенцията по обществени поръчки, и мотивите на възложителя за неприетите препоръки. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи свързани с изпълнението и неговото отчитане. (3) Възложителите съхраняват информацията, свързана с договори, когато прилагат

съхраняват за срок 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата. (2) Сроковете по ал. 1 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила

Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението по чл. 116 на господин Гроздан Караджов и група народни

Снабдяването с природен газ или топлинна енергия

цели единствено икономическата експлоатация на производството на природен газ или топлинна енергия, при условие че количеството на доставките е не повече от 20 на сто от средния годишен оборот на производителя за последните три години, включително за текущата година.” „Електроенергия” – чл. 125. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 125: Чл. 125. (1) Дейности, свързани с електроенергия, са: 1. предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa електроенергия; 2. снабдяване на мрежите по т. 1 с електроенергия; 3. производството и търговията на едро и дребно с електроенергия. (2) Снабдяването с електроенергия на фиксирани мрежи за обществени услуги от секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия: производството нa електроенергия се осъществявa поради товa, че потреблението й е необходимо зa извършването нa дейност, различнa от дейностите по ал. 1 или по чл. 123, т. 1, 3 и 4; 2. снабдяването на тези мрежи зависи само от собственото потребление на възложителя и не е надвишило не е надвишило 30 на сто от съвкупното му производство на енергия, като се взема предвид средната стойност за последните три години, включително за текущата година.” „Водоснабдяване” – чл. 126. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 126: „Водоснабдяване Дейности, свързани с водоснабдяване, са: 1. предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa питейна вода; 2. снабдяване на мрежите по т. 1 с питейна вода; 3. производството и търговията на едро и дребно с питейна вода. (2) Лицата, които извършват дейност по ал. 1, прилагат разпоредбите на закона по отношение на договори за

от общото количество на водатa, предоставянa чрез такивa проекти или съоръжения зa напояване или отводняване, или 2. отвеждане и пречистване на отпадни води. (3) Снабдяването с питейна вода на фиксирани мрежи за обществени услуги от страна на секторен възложител не се приема за дейност по ал. 1, когато са изпълнени следните условия: 1. производството нa питейнa водa се осъществявa с оглед необходимостта от ползването й зa извършването нa дейност, различнa от дейностите по чл. 123, т. 1-4; 2. снабдяването на тези мрежи зависи само от собственото потребление на производителя и не превишава 30 на сто от съвкупното му производство на питейна вода,

Дейности, свързани с транспортни услуги, са предоставянето или експлоатацията на мрежи за обществени услуги в областта на железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт, както и на автоматизирани транспортни системи или въжени линии. (2) По отношение на транспортните услуги се приема, че съществува когато услугата се предоставя при експлоатационни условия, установени от компетентен орган, които могат да включват условията на обслужваните маршрути, капацитета, който трябва да е наличен, честотата на услугата и други.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 128: област Чл. 128. Дейности, свързани с експлоатацията на географска област, са дейности, които имат за цел: 1. осигуряване ползването на летища и морски или вътрешни пристанища или други терминали от превозвачи по въздушни, морски или вътрешни водни пътища; 2. добив на нефт или природен газ; 3. проучвания за или

„Дейности, пряко изложени на конкуренция Чл. 130. (1) Законът не се прилага по отношение на обществени поръчки и конкурси за проект, предназначени да създадат условия за осъществяването на дейност по чл. 123, ако дейността е пряко изложена на конкуренция и се реализира в условията на пазар, достъпът до който не е ограничен. (2) Оценката за наличие на конкуренция се извършва въз основа на наблюдение на съответния географски пазар за проучваната дейност и включва критерии, определени в съответствие с ДФЕС. Тези критерии могат да се отнасят до характеристиките на съответните стоки или услуги, наличието на алтернативни стоки или услуги, цените и възможността повече от един доставчик да предлага тези стоки или услуги. услуги. (3) Достъпът до определен пазар е неограничен, ако в националното законодателство са въведени актовете на Европейския съюз по Приложение № 12. Във всички случаи достъпът до пазара се приема за свободен, ако това бъде доказано. (4) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да бъде част от по-голям по-голям сектор или отрасъл. (5) Дейността, по отношение на която се прилага ал. 1, може да обхваща територията на цялата страна или на отделен географски район. (6) При проучване за наличие на конкуренция се взема под внимание районът, в който съответните предприятия извършват дейността, включително като се изследва търсенето и предлагането на стоки или услуги, оценяват се условията за конкуренция от гледна точка на еднородност, така че районът да бъде разграничен от съседните райони, в които условията за конкуренция са съществено различни. На оценка се подлагат естеството и характеристиките на стоките или услугите, наличието на пречки за навлизане на пазара на други лица, потребителските предпочитания, съществени разлики в пазарните дялове на предприятията между съответния район и съседните райони и съществени разлики в цените.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 131: „Процедура за изключване на секторна дейност от приложното поле на закона Чл. 131. (1) Процедурата за изключването на секторна дейност се извършва по правила на Европейската комисия. (2) Министерският съвет по предложение на съответния ресорен министър или на секторен възложител може да подаде до Европейската комисия искане въз основа на критериите по чл. 130 с цел да се установи, че определена дейност е пряко изложена на конкуренция. Когато е необходимо, искането се придружава от становище на независим национален орган, който е компетентен по отношение на съответната дейност. (3) В искането по ал. 1 се посочват всички факти, които са от значение за изключване на секторната дейност от приложното поле на закона, включително приложимите нормативни актове и съществуващата административна уредба.”

Чл. 132. При възлагане на обществени поръчки секторните възложители избират свободно открита и ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен диалог.” Член 133 – „Открита процедура”.

Чл. 133. (1) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 35 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. (2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от ако възложителят е публикувал периодично индикативно обявление и то: 1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка, и 2.

39, ал. 1, 2 и 8 – 13. (4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък До тук.

Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на господин Гроздан Караджов и група народни представители за редакция в чл. 133. Комисията не го подкрепя. гласуване неподкрепеното предложение

членове с номера от 130 до 133 включително по доклада на Комисията, ведно с наименованията им.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Методи Андреев: „В чл. 134, ал. 4 в края на изречението след израза „предварителен подбор” се добавя „по предварително обявени при откриване на процедурата критерии, отнасящи се до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние, и/или техническите и професионални способности на кандидата”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 134: „Ограничена процедура Чл. 134. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор. (2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на: 1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или 2. поканата за потвърждаване

получаване на заявления за участие, който не може да бъде по кратък от 15 дни. (4) В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор. (5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти. (6) Когато не се постигне споразумение по ал. 5, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.” „Процедура на договаряне с предварителна покана за участие” – чл. 135. Предложение от Гроздан Караджов – в чл. 135, ал. 3 текстът „които изискват спешно възлагане на поръчка” да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Методи Андреев: „В чл. 135, ал. 4 се добавя второ изречение със следния текст: „Критериите за извършване на предварителен подбор се обявяват при откриване на процедурата и се отнасят до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние и/или до техническите и професионални способности на кандидата.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 135: „Процедура на договаряне с предварителна покана за участие Чл. 135. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в договаряне с предварителна покана за участие, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор. (2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни считано от датата на изпращане на: 1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или 2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано периодично индикативно обявление. (3) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 2, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни. (4) В процедурата само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори. (5) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и избраните кандидати. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.

поръчка” да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Методи Андреев: „В чл. 136, ал. 4 се добавя второ изречение със следния текст: „Критериите за извършване на предварителен подбор се обявяват при откриване на процедурата и се отнасят до правоспособността за упражняване на професионална дейност

Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор. (2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата. (3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителите могат да определят срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни. (4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап на процедурата – диалог. (5) По време на диалога могат да се обсъждат всички въпроси, свързани с поръчката с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват

Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник при провеждане на диалога, на другите участници, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай. (8) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалог на последователни етапи, възложителят посочи това в обявлението или в описателния документ. документ. (9) Възложителят провежда диалога до определяне на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности. (10) След обявяване на диалога за приключен, възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката. (11) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ. (12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставена допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или описателния документ, ако това може да доведе до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация. (13) Възложителят може да проведе преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката.

ли изказвания по членове с номера от 134 до 136 включително? Заповядайте, господин Попов.

един правнорелевантен момент според вносителите – изпращането на обявлението. Не може правнорелевантен момент за изпълнителя да бъде изпращането на обявлението, защото от този момент за него текат преклузивни срокове. Тук има такъв срок от 30 дни. Срокът, който е правнорелевантен по отношение на изпълнителя, е от датата на неговото узнаване. Презумира се, че той е узнал при датата на обявлението. Затова пак правя редакционна поправка – минималният срок за получаване на заявление за участие е 30 дни от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка. Това е нормалният

ал. 3. Текстът, който те предлагат – „които изискват спешно възлагане на поръчка”, да отпадне, тъй като са идентични, за симетрия в трите текста. Подлагам анблок на гласуване трите членове: членове: 134, 135, 136 – ал. 3, предложението на господин Караджов и група да отпадне определен текст – Комисията не подкрепя тези предложения. Гласували

предложенията на господин Методи Андреев.

135 и чл. 136 – Комисията не подкрепя тези предложения на господин Андреев. Гласуваме.

Подлагам на гласуване направеното редакционно предложение

Както сте го казали в стенограмата, така го гласуваме.

чл. 135 и чл. 136 ведно с техните наименования в редакцията по доклада на Комисията. Гласували

Чл. 161. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор. (2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата. (3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост. (4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка. При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока, възложителят може да определи срок за получаване на заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от 15 дни. дни. (5) При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност, и разработването и внедряването на новаторски решения. (6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят оферти за изследвания и иновации. (7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят посочва това в обявлението. (8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти с изключение на окончателните оферти. (9) Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят. променят. (10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена. (11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други. (12) При провеждане на преговорите възложителят информира писмено всички участници, чиито оферти не са отстранени, за всякакви промени в техническите спецификации

отново изменените оферти. (13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай. (14) Договорът за партньорство за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците. (15) В договора за партньорство се урежда изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството. (16) договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение. (17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството, отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните иновационните дейности, необходими за разработването на новаторското решение. (18) Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване. (19) Възложителят няма право да разкрива на другите партньори предложените решения или друга конфиденциална информация, предоставена от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки

„Процедура на договаряне без предварителна покана за участие Чл. 138. (1) Секторните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие, на основанията по чл. 79, ал. 1, 1, т. 1-4, 6-10, както и когато: 1. поръчката има за цел само научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност; възлаганите поръчки не обхващат производството в количества, които позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна и развойна дейност; 2. за много кратко време възникне възможност да се получат доставки при особено изгодни условия и на цена, значително по ниска от обичайните пазарни цени; в този случай на преговори се канят лицата, които предлагат стоки на цени, по-ниски от пазарните. (2) В случаите по ал. 1, т. 1 възлагането на поръчката не трябва да засяга възможността на други заинтересовани лица

ал. 3 не се прилага. (4) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1. (5) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.” „Конкурс за проект” – чл. 139. Предложение от Методи Андреев 139, ал. 6 се добавя второ изречение със следния текст: „В състава на журито поне половината от членовете трябва да бъдат компетентни и правоспособни специалисти по темата на проекта, по възможност лица с образователна и научна степен „доктор”, хабилитирани лица или лица с научна степен „доктор на науките”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Данаил Кирилов, което е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 139: „Конкурс за проект Чл. 139. Конкурсът за проект се провежда съгласно разпоредбата на чл. 80.”

Благодаря, госпожо Председател. В чл. 137, ал. 18 е записано, че „Очакваната стойност на придобиваните доставки, услуги или строителство трябва да е съразмерна на инвестицията, необходима за тяхното разработване”. Предлагам редакционна поправка – „да е по-голяма или равна на инвестицията”, защото „съразмерна” тук означава 50 на 50, буквално тълкувайки така текста. Тоест тя не може да е по-голяма или равна, разбира се, ненормално е и да е по-малка. Затова предлагам да е „по-голяма или равна”. Тук вече пак се връщам и на ал. 4, но

Няма. Премиваме към гласуване, ако няма други народни представители? Не виждам заявки за изказване. Първо, подлагам на гласуване предложението на господин Гроздан Караджов

за редакция на чл. 137, ал. 18 в редакцията по доклада на Комисията – текстът „съразмерна на инвестицията” да се чете „да е по-голяма или равна на инвестицията”. Гласували

Благодаря. „Раздел ІІ – Техники и инструменти за електронни и комбинирани поръчки”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Раздел ІІ да се измени така: „Раздел ІІ – Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки”. „Динамична система за покупки” – чл. 140. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители, което е подкрепено от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 140: „Динамична система за покупки Чл. 140. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП срокът за получаване на заявления за участие по чл. 85, ал. 2 не може да бъде по-кратък от 15 дни. (2) В случай че секторен възложител съкрати срока по чл. 85, ал. 2, той следва да посочи обстоятелствата, въз основа на които срокът е съкратен. (3) Когато възложителят е предвидил основания за отстраняване и/или критерии за подбор в съответствие с чл. 144, ал. 2, той може по всяко време в срока на действие на ДСП да поиска от допуснатите кандидати да представят ЕЕДОП с актуализирана информация относно заявените данни, въз основа на които са включени в ДСП. (4) Информацията по ал. 3 се предоставя в срок до 5 работни дни от получаване на искането. (5) По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП. ЕЕДОП. (6) За неуредените въпроси относно създаването, удължаването и прекратяването на ДСП, както и относно възлагането на поръчките в рамките на ДСП се прилагат разпоредбите на Раздел II от Глава „Раздел ІІІ – Квалификационни системи”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ. „Създаване на квалификационни системи” – чл. 141.

квалификационни системи на стопански субекти. В тези случаи те изготвят обявление по образец, което съдържа най-малко информацията по Приложение № 13. В обявлението се посочват целта и срокът на действие на квалификационната система, както и начинът за достъп до правилата за нейното прилагане. на действието на квалификационната система. (3) Квалификационните системи се организират по начин, който дава възможност на стопанските субекти да бъдат включени по всяко време в тях. (4) Квалификационната Квалификационната система може да обхваща различни етапи, свързани с предварителния подбор. (5) При създаването на квалификационната система секторните възложители определят правила и критерии, въз основа на които заинтересованите лица ще бъдат включвани и изключвани от квалификационната квалификационната система, включително относно периодичното актуализиране на информацията, ако има такова, и относно срока на действие на квалификационната система. (6) Когато тези критерии и правила включват технически спецификации, се прилагат чл. 48-52. В такива случаи при необходимост възложителите могат да актуализират критериите и правилата. (7) Заинтересованите лица могат за целите на вписване в квалификационна система да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, професионалните и техническите способности, в случай че възложителят е поставил такива. (8) Секторните възложители осигуряват по всяко време достъп до критериите и правилата по ал. 5, включително при поискване от заинтересованите лица. (9) Когато секторен възложител смята, че квалификационна система, създадена от друго лице, отговаря на неговите изисквания, той съобщава по подходящ начин на заинтересованите лица, че ще се ползва от тази квалификационна система. (10) Квалификационните системи се организират по начин, който гарантира ползването и съхраняването на информацията по отношение на вписаните в нея стопански субекти. Информацията може да бъде групирана по категории според вида на поръчките, за които е валидно вписването. (11) Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в квалификационната система. Отказът се мотивира. (12) Когато за решението по ал. 11 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение. решение. (13) Решението по ал. 11 се изпраща на кандидата в срок до 15 дни от издаването му. (14) Секторният възложител може да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната система на кандидат въз основа на определените при създаването на квалификационната система правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди датата, определена за прекратяване на участието му в квалификационната система. (15) В случай че възложителите изискват такси за включване в квалификационната система квалификационната система за поддържане или актуализиране на информацията, те не могат да надвишават разходите, които са необходими за тези дейности.” „Възлагане на поръчка чрез квалификационна система.” Има предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 142: „Възлагане на поръчка чрез квалификационна система Чл. 142. (1) Конкретните поръчки за строителството, доставките или услугите, попадащи в обхвата на квалификационната система, се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с предварителна покана за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в квалификационната система. (2) Възложителите посочват в поканата за представяне на оферти или за участие в преговори критериите за възлагане на поръчката, ако не са включени в обявлението за създаване на квалификационната система, както и дали: 1. се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог или да включват електронен каталог; 2. се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител; 3. офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции; 4. е налице ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител. (3) Достъпът до документацията се предоставя не по-късно от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти или за участие в преговорите. В обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за поръчката. (4) С публикуване на обявлението за създаване на квалификационна система секторните възложители могат да оповестят възлагането на първата обществена поръчка в рамките на системата.” „Конфиденциалност при квалификационна система.” Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 143. „Раздел ІV – Кандидати и участници.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV. „Основания за отстраняване и критерии за подбор.” Има предложения от народния представител Лъчезар Никифоров и група народни представители. Предложението е оттеглено.

представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 144: „Основания за отстраняване и критерии за подбор 144. (1) Секторните възложители могат да установят обективни правила и критерии за отстраняване и подбор на участниците или кандидатите, които предоставят на заинтересованите лица. (2) Правилата и критериите по ал. 1 могат да включват основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, както и критериите за подбор по чл. 59, ал. 1 при спазване на съответните условия за тяхното поставяне, деклариране и доказване. (3) Публичните възложители, които извършват секторни дейности, прилагат задължително основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и могат да прилагат основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1. (4) При подбора на кандидатите в ограничена процедура или в процедура на договаряне с предварителна покана за участие възложителят не може: 1. да налага на кандидат условия от административен, технически или финансов характер, които не се отнасят за другите кандидати; 2. да изисква проверки или доказателства, които повтарят вече представени от кандидата доказателства. (5) При ограничена процедура, процедура на договаряне с предварителна покана за участие, състезателен диалог или партньорство за иновации възложителят може да установи обективни и недискриминационни правила и критерии, които да приложи за намаляване броя на кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти или да участват в преговорите. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен за да се гарантира реална конкуренция. (6) За неуредените въпроси относно намаляване броя на кандидатите се прилага разпоредбата на чл. 105.” „Предоставяне на техническите спецификации за регулярно възлагани поръчки и поръчки, за които като покана за участие в процедура се използват периодично индикативно обявление.” Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 145. „Оферти, включващи продукти с произход от трети страни.” Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 146.

Предложението не е прието.

143; Раздел ІV – „Кандидати и участници”, по вносител, подкрепен от Комисията, чл. 144 и членове 145 и 146 по вносител, подкрепени от Комисията; и новия член по предложение на Комисията

за коректност от Ваша страна да бъдем тук, защото върви второ четене, да не започваме с поименна проверка.